Državni tajnik Ministarstva turizma, prometa i razvitka Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, sukladno članku 38. Zakona o otocima Vlada Republike Hrvatske dužna je jednom godišnje izvijestiti Sabor o učincima provedbe Zakona o otocima. U dostavljenom izvješću koje je podijeljeno u šest poglavlja sadrži se šest dakle poglavlja koja sadrže zakonodavne aktivnosti, provedbu zakona i ukupna ulaganja u razvoj otoka u prošloj godini, dakle ovaj Sabor donio je pet zakona koji se direktno dotiču života i gospodarstva na hrvatskim otocima, dakle Zakon o javnom linijskom obalnom pomorskom prometu kojim je uveden novi način koncesioniranja i obavljanja pomorskog prometa te doprinijelo kvalitetnijoj pomorskoj povezanosti hrvatskih otoka. Nadalje Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je vratio mogućnost osnivanja samostalnih domova zdravlja na hrvatskim otocima što značajno doprinosi kvaliteti zdravstvenih usluga na hrvatskim otocima. Nadalje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojim je zakonom utvrđeno da su 72% ukupnog prihoda od poreza na dohodak pripada jedinicama lokalne samouprave i na otocima i na taj način je povećani su povećani su proračuni jedinica lokalne samouprave na hrvatskim otocima za ukupno 20 milijuna kuna. nadalje, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima kojim je zakonom uvedeno pravo prvokupa za male, nenastanjene i povremeno nastanjene hrvatske otoke na način da Republika Hrvatska ima pravo konzumirati pravo prvokupa na tim malim i nenastanjenim otocima. I nadalje, donesen je Zakon o proglašenju otoka Lastova Parkom prirode. Iz samog izvješća razvidno je da je u prošloj godini za različite projekte, u prvom redu infrastrukturne, ali i za druge projekte na hrvatskim otocima uloženo ukupno oko milijardu i 256 milijuna kuna, milijuna kuna, bilo neposredno iz državnog proračuna ili putem javnih poduzeća kao što su Hrvatske ceste, Hrvatske vode, itd. Kada se pobroji kompletno ulaganje u hrvatske otoke u protekle 4 godine, dakle u protekle 3 i projekcija prema proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu ukupno se na hrvatske otoke uložilo 5 milijardi kuna. Ono što je posebno za istaknuti za 2006. godinu to je da su u svrhu bolje prometne povezanosti hrvatskih otoka uvedene noćne linije za veće hrvatske otoke kao što su Hvar, Brač, Ugljan, Cres i Lošinj i Korčula, pa pored onih otoka koji su premošćeni na taj način praktično 90% hrvatskih otočana gotovo ima neprekidnu stalnu vezu sa kopnom. U prošloj, dakle u 2006. godini provedeni su na projekti na izgradnji ili dogradnji 15 luka koje su u funkciji kvalitetnije prometne povezanosti, pa dakle uz tih 15 i još dodatnih 39 luka u mandatu ove Vlade je praktično obuhvaćeno dogradnjom, izgradnjom ili rekonstrukcijom gotovo 54 luke i lučice. Također je povećan obujam plovidbe brodara koji povezuju hrvatske otoke za gotovo 250 tisuća nautičkih milja godišnje, što otprilike zahtjeva dodatna izdvajanja iz proračuna Republike Hrvatske na subvencioniranju brodara u ukupnom iznosu oko 80 milijuna kuna. Ono što smo također napravili to je da smo sukladno izmjenama i dopunama Zakona o otocima izradili državni program čuvanja i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka koji praktično predstavlja enciklopediju, atlas svih hrvatskih otoka jer su potpisani svi otočići, otoci u Republici Hrvatskoj, praktično napravljeni atlas, odnosno enciklopedija svih tih otoka i to je jedna vrlo velika vrijednost kojom se zaista hrvatski otoci prikazuju kao veliko hrvatsko bogatstvo. Dakle neosporno je kako je provedbenom politikom Vlade Republike Hrvatske u segmentu razvitka otoka osmišljena, a u cilju zaštite postojećih vrednota, dakle svi resursi na hrvatskim otocima u cilju gospodarskog, društvenog i demografskog napretka. Pa tako i ovo izvješće sa svojim konkretnim podacima o provedbenim aktivnostima i uloženim sredstvima vidljiv je i očit dokaz pozitivnih pomaka i dosad postignutih dosega u provođenju i ostvarivanju zamišljenog cilja, a koji je osmišljen dakle programom održivog razvitka hrvatskih otoka, a kasnije pretočen kroz Zakon o otocima. Hvala Odbor za pomorstvo, promet i veze? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Upravo je ovaj materijal Izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima za 2006. godinu pokazatelj koliko je hrvatska Vlada dala velike napore u doista u jednom ravnomjernom i ujednačenom razvoju čitave države, a posebno razvoj održivi razvitak otoka, sukladno i navedenoj Ustavnoj odredbi u članku 52. da su otoci od interesa za Republiku Hrvatsku. za Republiku Hrvatsku. Ono što ukratko bi trebalo reći da su svi segmenti društvenog života na hrvatskim otocima, počevši od onih najmanjih do najvećih nastanjenih i nenastanjenih obuhvaćeni, da je materijal vrlo precizno, vrlo sustavno analitički popisao sve ono što je važno za život i razvoj upravo ovog dijela hrvatske države. Brojevi koji se moraju ponavljati i istaknuti jest da upravo broj stanovnika na našim otocima od 124 tisuće 870 govori koliko je opravdano razvijati otoke, stvarati pretpostavke za ostanak života na tim otocima i mora se reći da ne samo u pogledu komunalne društvene infrastrukture, nego i zakonodavna aktivnost u 2006. godini daje razloga optimizmu da konačno ne ulazimo stihijski u razvijanje hrvatskih otoka, već to radimo planski, sustavno na temelju analitičkih podataka, na temelju znanstvenih dosega. Tako je za svaku pohvalu istaknuti promotivne aktivnosti jer je mjerodavno ministarstvo financiralo istraživački projekt i publiciranje knjige aktualno stanje i suvremeni demografski procesi na Jadranskim otocima. razumije./… Laić koji se sustavno bavi ovom problematikom dobio je priliku da usmjeravajući uputama napravi ono zajedno sa Rokom Mišetićem kako se dosadašnja otočna statistika može upotpuniti i da bi bila realna kako bi pokazala aktualnost u pravcu upravo demografskog stanja na otocima. Ono što također ističem jest upravo da se na hrvatskim otocima Braču, Hvaru, Visu, Cresu, Rabu i drugim ponovno formiraju zasebni domovi zdravlja ne samo radi podizanja kvalitete zdravstvene zaštite, već iz razloga jačanja administrativnog, ne birokratskog, nego administrativnog sloja upravo želeći postići ono što kažemo znanjem do boljih rezultata. Ulaganje u otoke vrše se na dva načina, direktnim ulaganjem bespovratnih sredstava državnog proračuna ili ulaganje putem kreditiranja. Usporedbu 2006. gdje je uloženo temeljem Zakona o otocima i temeljem zadaća i obveza koje su utvrđeni Zakonom o otocima u razvoju otoka za 2006. uloženo je gotovo milijardu i 300 tisuća kuna proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba. Tu su obuhvaćeni svi naseljeni hrvatski otoci. Posebnu pozornost ukazuje se i potvrđuje ispravnost odluke o uvođenju "vinjeta" kako bi se onima koji žive i rade na otocima, koji imaju i vozila registrirana na otocima moglo odobriti popust kod kupnje otočne karte, uvođenje tzv. "vinjeta". Naravno nije zanemarivo ni uvođenje noćnih linija gdje se izgubila ona izoliranost ljudi koji žive na otoku uvođenjem i brojnih novih linija. Primjerice evo, i sada kad je prošla sezona četiri dnevne linije imamo Starigrad, Split, Supetar, četiri puta toliko gdje se pokazuje doista opravdanost takvih prometnih veza jer to je ono što država doista mora i napraviti i što ne može nitko nego država napraviti. Također se nije zanemarilo ni razvoj pomorstva koje govori o studiji nautičarskog turizma jer su tendencije upravo zadnjih godina da se nautički turizam razvija, da je potrebno urediti postojeće luke i lučice za sidrenje, za zaustavljanje svih onih koji su željni sigurnog porta, priključak struje, vode i odvođenja smeća kako se ne bi devastirale brojne uvale. I to je napravljeno strategijom nautičarskog turizma gdje je bila javna promocija u Splitu kako bi se svi oni koji žele koji žele i teže da doista se na jedan znanstveni način, da se ne ide stihijski, utvrdi što je nama sve potrebno kako bi zaštitili hrvatski Jadran od prekomjernog zagađivanja, da bi se zaštitili ekološki standardi najrazvijenijih zemalja u svijetu koje imaju otoke. Na taj način se je dala i šansa našim znanstvenicima kako bi mogli sve svoje znanje iskoristiti upravo ulaganjem u luke i lučice kojih je najveći broj na otocima. Ulaganje u otoke kroz bespovratna sredstva vrlo precizno jezikom brojki ukazan je ovaj materijal učinaka. I vjerujem da će to biti samo put kako i nadalje razvijati otoke ali i ravnomjerno svaki dio Hrvatske države. Ono što se posebno treba istaknuti jest upravo zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada kako bi se na jedan suvremeni način omogućilo da na otocima ne bude više odlagališta pogotovo sa najviše je bespravnih, nelegalnih, i upravo doprinos Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost veliki korak i hrabro se ide dalje. Za razliku od prijašnjih godina 2004. i 2005. gdje je bilo 3 milijarde uloženo u dvije godine i prijašnjih godina konstanta je da se to upravo razvija onako onako kako priželjkuju svi segmenti hrvatskog društva, i gospodarstvenici i uposlenici i po prihodima i od nezaposlenika i od umirovljenika kako ovdje se vrlo precizno navodi. Naravno, vrlo jasni pokazatelji i točni brojevi govore nam koliko ima pojedini otok stanovnika, koliko ima i onih zemljopisnih stvari koje bi trebali ponavljat kako bi se dičili sa onim što je najrazvijenije. Želim istaknuti također da je provedbena politika hrvatske Vlade u segmentu razvitka otoka osmišljenu u cilju upravo zaštite postojećih postojećih vrijednosti, očuvanju svih resursa te gospodarskog, društvenog, demografskog napretka i razvitka jer se nije zanemarilo ni razvoj knjižnica ni obnovu tvrđava i crkava, svih onih kulturnih dobara koji služe kao ponos stanovnicima otoka koji su stoljećima izgrađivali i produbljivali svoje korijene kako nikom ne bi dali mogućnosti da dođe na njihovo mjesto. Ono također što još treba ponoviti osim odvodnje i kanalizacije da se želi u jednom pravom smislu riječi omogućiti da učenici mogu na otocima razvijati i svoje sportske vještine u izgrađenim sportskim dvoranama. Eto, i prošli prošli put je odgođeno otvaranje, velika svečanost u Komiži gdje se govori i za taj otok, jedan športski centar koji će doista pružiti šansu svim onima da razvijaju sportske talente. Vatrogasni domovi uređeni i dotjerani. Evo, zadnja je bila velika jedna upravo projektna akcija upravo u gradu Hvaru gdje je otkriven spomenik sv. Florijanu između ostalog, kako bi se i taj segment hrvatskog društva, dobrovoljno vatrogasno društvo razvijalo na onaj način. Ribarske luke i burza, ribarske lučice u Komiži potvrđuje da doista hrvatska Vlada nije zanemarila ni jedan segment i da će to tako biti i u budućnosti. I na kraju krajeva, želio bi zahvaliti svim kolegama saborskim zastupnicima koji su izglasavali zakonodavne pretpostavke koje idu u pravcu boljeg razvoja, temeljitog i sustavnog, pa ću i završiti sa Hektorovićevom jednom doskočicom kad se vratio sa obilaska otoka Šolte, upravo promovirajući najrazvijeniji dio gospodarstva a to je turizam. "Jo bi želi rođače premili da bi du ovaki dnevi češće dohodili." Hvala Hrvatskom saboru i hrvatskoj Vladi na ovako izvrsnim rezultatima. Hvala. Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici! Kada čitam ovaj proračun jamstva, protestirana jamstva, sam zakon, sve sam uvjereniji da Istra koja po stanovniku najviše izdvaja u proračun najmanje dobija. I bojim se da to više nije niti slučajno. To je svjesno i to je jedna politika. I zato se doista i iskreno zalažem za jednu preraspodjelu itd. I to ćemo opet učiniti ali to nam neće biti dovoljno, jer vidite, što više radiš valjda u ovom zemlji to manje imaš. I što manje radiš, to opet više dobijaš. Jasno to nije perspektivno ali vrijeme je da neki nauče i lovit ribu. No, ovo je sad izvješće o sprovedbi Zakona o otocima. Otoci su na neki način kao što čitamo u ovim materijalima dobili prioritet i to je ok. Neki drugi imaju prioritet po izdvajanju. Meni nije krivo za otoke. Krivo mi je za neke druge sustave. Pa tako ne znam za sanaciju brodogradnje ide 4,2 milijarde kuna Uljanik ne povlači niti jednu kunu. I onda si stvarno čovjek postavlja pitanje šta je ovo. Ide sanacija banaka, svi nešto dobivaju. Istra opet ili Istarska banka ne dobija ništa. Ja nisam za to da drugi ne dobiju ništa ali neki ne uspijevaju dobiti nikad. I zato se zalažem za tu decentralizaciju, za lokalnu samoupravu, autonomiju, kako god hoćete da barem jedna trećina sredstava ostane tamo gdje se ta sredstva i ostvaruju. Ja mislim da bi se jednim takvim ustrojem kada bi ta jedna trećina sredstava od PDV-a do trošarina, od carina koje se tiče tog otoka ili te županije tamo ostajala od ne znam trošarine na alkohol, cigarete itd. najbrže razvijali između ostalog i naši otoci. Kad su se naši otoci najbrže razvijali? Budimo pošteni i priznajmo da je to bilo u onom periodu od '74. do '90., znači po kondicijama Ustava iz te '74. godine. Tada je našim općinama, samim time i otočkim općinama ostajalo i do 50% fiskalnih prihoda. Tada se znači najbrže razvijao jedan Cres, tada se najbrže razvijao jedan Lošinj, veliki, mali nije bitno, Rab, Pag, Brač, Hvar, Korčula i da ne nabrajam još jer ih ne znam gotovo tisuću drugih otoka. Neka naši otočani budu pošteni i priznaju koliko se recimo hotela otvorilo od '74. do '90. godine a i ovdje ima nekih otočana. A koliko se novih hotela na našim otocima recimo otvorilo od '90. godine do današnjeg dana. Ja ću recimo nekima od vas reći ne računajući obnovu hotela od '90. do danas u tih sedamnaest godina na našim otocima nije otvoren niti jedan hotel koji ima više od sto pedeset ležajeva, u to sam uvjeren. Ako su u Istri otvorena svega tri nova hotela na našim otocima nije otvoren niti jedan novi hotel sa preko sto pedeset ležajeva. Koliko je riboprerađivača recimo koliko je radnih mjesta zatvoreno od '90. do 2007. I još je dobro svima nama kako se živi a s druge strane koliko se radi. Ja mislim da ćemo se svi mi složiti kad je riječ o ovom zakonu da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti. Najbolja politika za stare opet je politika pune zaposlenosti jer im djeca ako ništa drugo mogu raditi i najbolja politika za mlade je politika pune zaposlenosti jer nema bolje politike nego kada ti mladi ljudi mogu doći do radnog mjesta. To malo koja regija danas ili županija u Hrvatskoj može nekome priuštiti. Mislim da je tu negdje Istra, ni ona. Recimo, jedna Labinština devedesetih godina gotovo je bila na dnu. Danas ima pet postotnu nezaposlenost i brzo će biti jedini problem i u toj sredini kako doći do radne snage. Ja mislim da se to može postići recimo i na našim otocima. Otoci moraju živjeti 365 dana, ne samo 45, 50, maksimalno 60 dana. Daj Bože 60 dana ako nam toliko traje sezona. Sumnjam da traje sezona 60 dana. Sumnjam da netko na jednome Hvaru izdaje svoju sobu 60 dana. Od 40 ili 45 dana ne može se živjeti 365 dana. Kada ja danas govorim za ovom govornicom da u jednoj Istri turizam je tek na trećem mjestu u ukupnom prihodu županije sa 10% a svi nas doživljavaju turističkom destinacijom, to nam se ne vjeruje. Kada govorim da nam je industrija na prvom mjestu sa preko 35% najviše od svih županija u Hrvatskoj ni to nam se ne vjeruje. Znači, sa 45 do 50 dana jedne sezone ne može se živjeti. I šta vam preostaje nego da crpite sredstva iz drugih krajeva Hrvatske. A tvrdim da su naši otoci biseri Mediterana i da mogu privilegirano biti mjesto za život svih 365 dana. E zato vidite gospodo govorim o decentralizaciji. I to je suština ove otočke priče. Što recimo znači ovaj zajam u ovom materijalu za male poslodavce u iznosu od točno 7 milijuna 866 tisuća 251 kune. Pa to je ništa. A onda se s druge strane kaže da se otočanima na strani, kojoj, 17 dalo milijardu 267 milijuna kuna. Međutim, bit cijeloga ovoga izvješća je ovaj podatak na strani 29. u kojega gotovo nisam mogao povjerovati. Odnos zaposlenih i umirovljenika u Republici Hrvatskoj je 1,43 na prema 1, odnos zaposlenih i umirovljenika na otocima je 1,29 na prema 1. Gore no što je hrvatski prosjek. A još jedanput ću reći da otoci moraju biti privilegirana sredina za život u Republici Hrvatskoj. Ako je to tako a nemam razloga sumnjati u ove podatke Ministarstva mora, turizma itd. onda je to strašno. Taj odnos umirovljenik-radnik valja promijeniti i to valjda mora biti svima nama prioritet i to mora biti bit. I ja želim vjerovati da se to i može promijeniti. Ako se to dogodilo u jednom Labinu koji je devedesetih godina bio na dnu, gdje je sve stalo od 10 tisuća radnih mjesta izgubili su preko 5 i pol tisuća radnih mjesta onda ja sam duboko uvjeren da se to mora postići i na našim otocima. Jasno je da bi se to između ostalog moglo postići ovu državu treba restrukturirati, ovu državu treba radikalno decentralizirati i ne treba nitko otočanima ništa davati, ništa poklanjati nego treba im omogućiti da sa svojim na svome žive po svome. Ono što je najbitnije i što otoci trebaju dobiti, pustimo ovaj smijeh, to je Kruno ti jako dobro znaš, živiš na Hvaru. Kada se tvoj otok najbrže razvijao? I još jedanput ću ponoviti, između '74. i '90. godine. Vidimo sada sada sve treba, jasno da treba. I trebaju ceste, pogotovo po meni treba cesta od Cresa do Lošinja. I trebaju pristaništa, i treba voda, i trebaju heliodromi, i bome još policajaca da se bore protiv droge i u Puli, i u Hvaru, i u Buzetu, i u Rijeci i šta ja znam gdje koja razara to mlado biće cijele nam Hrvatske. Imamo, još jedanput ću reći jedan takav potencijal u tim otocima, a ne znamo ga valorizirati. I to je neshvatljivo. Da to bogatstvo ima neka druga zemlja pa to bi bio naprosto raj. Otoci su raj, ali nažalost tim ljudima koji tamo žive život često nije kao u raju. Možda bi trebalo izokrenuti tu logiku. Najprije ljudima dati posao, a potom i sve ostalo, iako sam ja opet siguran u to da bez ceste, bez vode, bez pristaništa ljudi nažalost ne mogu opstati na tim otocima. Ali taj omjer 1,2 radnika 1 umirovljenik to je naprosto strašno. Ja se slažem lekcije otočanima ne trebaju držati oni koji nisu otočani. Ali i to želim reći, moj nastup nemojte tako doživjeti on je dobronamjeran jer znam da može biti bolje, da treba ljudima najprije dati posao, da treba decentralizirati državu. Ako se borim za decentralizaciju otoka onda se borim za decentralizaciju Istre, Rijeke, cijele ove zemlje. Treba jasno riješiti zdravstvo. Ako se borim za vaše domove zdravlja borim se za Opću bolnicu u Puli. Ako se borim protiv droge na vašim otocima borim se i protiv droge u Puli, Poreču, Vrsaru itd. Ako se borim da se otoci povežu borim se da se i Istra npr. željeznicom poveže. Ako se borim za infrastrukturu onda se borim za infrastrukturu i u svojim prostorima. siguran sam isto tako da ako se borim da Istrijane uvjeravam da nitko naše probleme neće rješavati bolje od nas samih. Isto tako se borim za to da i otočani svoje probleme rješavaju sami, jer nitko te probleme bolje od njih ne razumije. Ni ova Vlada ni bivša ni ona buduće itd. I zato decentralizirajmo ovu državu. Ako se svi mi jasno u svojim sredinama izborima za zajedništvo nisam uvjeren da ćemo učiniti čudo ali neki mali napredak se može postići. Ovo izvješće teško milijardu i 200 i toliko milijuna kuna ma jasno da treba podržati, treba sa tim aktivnosti nastaviti i u buduće. Ali ne želim da se sve naprosto određuje ili ostvaruje u državnom proračunu preraspodjelom sredstva u Republici Hrvatskoj nego upravo za jedan drugačiji pristup. Dajmo ljudima da sami naprosto sa svojim na svome upravljaju po svome. I zato sam se javio i za ovu diskusiju. Poštovani gospodine predsjedniče kolega je netočno izjavio da je najveći napredak na hrvatskim otocima se dogodio upravo od '74. nakon Ustava. Naime, najtočnije je upravo da najveći razvitak hrvatskih otoka bilježimo od stvaranja samostalne hrvatske države, što se ne govori samo brojevima komunalne i društvene infrastrukture. Treba kazati ono što je demokratski najbogatije jest upravo višestranačje, upravo naša sloboda. Kad gledamo koliko je privatnih vinara, uljara, privatnih brodovlasnika noćne linije onda doista se to ne može usporediti sa onim što je prije bilo. I onda se je radilo, nije da nije bilo ništa. Ali ovo što je sada to je živo čudo. I upravo su to pretpostavke da što više razvoja, održivog razvoja u svakom segmentu bude na svakom hrvatskom otoku, jer na otocima dolazi ne samo iz hrvatske države nego iz čitavog svijeta. I najviše umirovljenika upravo želi svoje zadnje dane provesti na otocima i koji nemaju veze sa otocima. I iz Hrvatske i iz zemlje i svijeta. Zato je ovo najbolji pokazatelj izvrsnog rada i hrvatske Vlade i Hrvatskog sabora. Završni osvrt državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici evo na ovo završno javljanje potaknuo me je gospodin Kajin sa određenim navodima koji naime ne stoje kada su u pitanju razvoj hrvatskih otoka. Naime ja držim da otoci prve skupine, a to su bolje gospodarski, jače gospodarski otoci u Hrvatskoj, dakle Korčula, Hvar, Brač, Krk, Cres, Lošinj, pa čak i Ugljan dakle jesu oni otoci koji u gospodarskom smislu su značajno iznad prosjeka u Republici Hrvatskoj. Činjenica je da otoci druge skupine kao što su Lastovo, Vis, Dugi otok i drugi slabije nastanjeni hrvatski otocima značajno zaostaju u tom gospodarskom razvoju u odnosu na ove otoke koje sam maloprije nabrojio. Ali također želim navesti nekoliko podataka koji govore o gospodarskoj snazi hrvatskih otoka i o, dakle o jednom stanju života na hrvatskim otocima i o gospodarstvu na hrvatskim otocima. Naime, u Republici Hrvatskoj vi znate da godišnji boravi oko 11 milijuna turista. Od toga svaki 5. turist je na hrvatskim otocima. Ako je u Hrvatskoj prošle godine ostvareno 55 milijuna noćenja od toga je svako 5. noćenje ostvareno na hrvatskim otocima. Znamo koliko ukupni hrvatski turistički proizvod participira u hrvatskom bruto nacionalnom proizvodu, govori se negdje oko 20%, dakle od tih 20% koliko turistički proizvod participira u Republici Hrvatskoj 20% je ostvareno na hrvatskim otocima. S druge pak strane želim reći i sam sam otočanin i mislim da mogu itekako sam pozvan da ocjenjujem život i stanje gospodarstva na hrvatskim otocima, želim reći da hrvatski otoci nikad nisu bolje povezani. Naime, danas, to sam već u svom uvodu rekao, negdje oko gotovo 400 milijuna kuna se ulaže u subvencioniranje pomorskog prometa i nikada nije bila bolja povezanost hrvatskih otoka sa obalom. U ovom trenutku, a i to govori o stanju gospodarstva i života na hrvatskim otocima provodimo izgradnju 16 sustava odvodnje otpadnih voda. Znamo da odvodnja kao kao posljednji u nizu infrastrukturnih potreba dolazi na kraju, dakle kada je otok ili kada je pojedina regija, pojedini prostor … /Govornik se ne razumije./ … svom mogućom infrastrukturom nekako na kraju svega dolazi do rješavanja odvodnje otpadnih voda. U ovom trenutku dakle gradimo na hrvatskim otocima 16 sustava odvodnje otpadnih voda. našim projektima do kraja 2010. godine svi hrvatski otoci, dakle svi nastanjeni hrvatski otoci imat će riješenu vodoopskrbu dakle sa tekućom vodom. Što želim reći? stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske na određenim otocima život i standard možda bio u najvećem rastu. Ali je danas u svakom slučaju svi hrvatski otoci kudikamo, gledajući zajedno puno bolje žive, puno je viši standard nego što je to bio kako je prije spomenuo gospodin Kajin između 1974. godine i 1990. godine. Također kada se podaci uspoređuju iz ovog izvješća da se dakle prilično dobro naslutiti koji su problemi otočana i koje probleme treba rješavati. I upravo na tim problemima a to je osiguravanje kvalitetne infrastrukture, kvalitetna pomorska povezanost, kvalitetna dakle, kvalitetno rješavanje svih infrastrukturnih projekata na otocima mogu biti, mogu biti podloga za kvalitetniji život na hrvatskim otocima. Prije par dana otvarajući jednu cestu na poluotoku Pelješcu boravio sam među Pelješčanima koji su mi rekli da nikada u povijesti se nije živjelo bolje na poluotoku Pelješču kao što se to živi danas. Naime u ovom trenutku kroz turizam i vinogradarstvo i vinarstvo na poluotoku Pelješcu su uistinu stvoreni uvjeti da se na Pelješcu može živjeti i od turizma je to 3 mjeseca ili 4 mjeseca i od vinogradarstva i maslinarstva kao što se nikada nije živjelo recimo na jednom od hrvatskih otoka jer se naime prema Zakonu o otocima i poluotok Pelješac smatra otokom. Prema tome držim da mjerama hrvatske Vlade a u prvom redu koje su proizašle iz Zakona o otocima možemo reći da se polako život vraća na otoke. Da se gospodarstvo na otocima obnavlja i da je to praktično, da je rast gospodarstva na otocima podloga za kvalitetniji život na hrvatskim otocima. Hvala. Zaključujem raspravu.